Верховної Ради України. Перелік питань, які передбачені для розгляду на позачерговому засіданні, вам надано, ви мали можливість ознайомитися з ними. Тому прошу народних депутатів підготуватися до електронної реєстрації. Нагадую вам, що після початку реєстрації необхідно, утримуючи сенсорну кнопку, натиснути на зелену кнопку "За" та утримувати її до кінця реєстрації, тобто до появи результатів на табло. Шановні колеги, ви готові реєструватися? Готові реєструватися? Прошу реєструватися. 16:06:31 У залі зареєстровано 250 народних депутатів. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, перед тим, як ми перейдемо до розгляду питань порядку денного, надійшла заява від двох фракцій, від фракції "Слуга народу" і фракції "Довіра", з перервою із заміною на виступ. Я надаю слово народному депутату України Жупанину Андрію Вікторовичу. Добрий день, шановні колеги! Андрій Жупанин, фракція "Слуга народу". Сьогодні доволі об'ємний перелік питань для позачергового засідання парламенту. Однак я б хотів звернути вашу увагу на законопроект під номером 2553. Це законопроект, який ми розробляли з командою з Міністерства енергетики, також з НАК "Нафтогаз України". Його основна мета – це ввести на ринку природного газу облік та розрахунки за обсягами газу в одиницях енергії. Сьогодні поважний колега з фракції "Батьківщина" говорив, що законопроекти повинні бути людиноцентристськими, в центрі кожного законопроекту повинна бути людина. Так ось в центрі нашого законопроекту є споживач природного газу. Наш законопроект, незважаючи на таку доволі об'ємну назву, він складається з кількох ключових речей. Перше, це те, що з 1 травня 2022 року ми відійдемо від радянської системи обчислення об'єму природного газу та перейдемо до європейської методики обчислення, а саме кіловат-години. Ви спитаєте, що це дасть споживачу. По-перше, споживач нарешті почне платити не за об'єм природного газу, а буде платити за його якість та ефективність. Він зможе порівнювати ефективність природного газу як засобу для опалення приміщень, наприклад, так само, як електроенергії, тому що ми приведемо до спільного знаменника обчислення Крім того, ми забудемо про морозні коефіцієнти. Можливо, ви чули, як постачальники газу, оператори газорозподільчих мереж, донараховували споживачам якісь кошти за начебто морозні коефіцієнти. З прийняттям нашого закону ми просто забудемо про цю проблему. Крім цього, доопрацьовуючи законопроект на комітеті, ми відреагували на кілька проблем, які сформувалися на газовому ринку буквально в цей опалювальний сезон. По-перше, для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ми встановимо ціну газу, яка встановлена для населення. Це запрацює з моменту прийняття цього закону. По-друге, ті споживачі, які зараз залишилися без постачальника через причини, які від них не залежать, вони зможуть отримувати газ у НАК "Нафтогаз України" по ціні, яка також встановлена для населення. Ми зараз говоримо про 600 тисяч споживачів по всій території України. І, нарешті, бюджетні установи, які не змогли отримати газ у постачальників "останньої надії" через те, що вони позбавлені були, по суті залишились без постачальника, ми в режимі закону надамо їм право оперативно укласти договори і отримати газ від НАК "Нафтогаз України". Отже, як я сказав, основна мета цього закону – це споживач, основний об'єкт цього закону – це є споживач і основний вигодонабувач від цього закону – це споживач. Я уклінно прошу вас досидіти до кінця сьогоднішнього позачергового засідання та підтримати наш законопроект під реєстраційним номером 2553. Дякую вам за увагу. Ми починаємо з законопроекту 6197. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Шановні колеги, цей законопроект потребує включення до порядку денного сесії, а для цього потрібно 226 голосів. Шановні колеги, я звертаюся до всіх з проханням все-таки проголосувати і підтримати включення цього законопроекту, тому що ситуація, яка склалася у зв'язку з рішенням Верховного Суду, в принципі, вона потребує від парламенту активної позиції щодо розв'язання цього питання, і цей законопроект є надзвичайно нагальним. Тому звертаюся з пропозицією, з проханням підтримати включення і цей законопроект після цього в цілому. Тому ставлю зараз на голосування пропозицію про включення до порядку денного сесії законопроекту 6197, це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Готові голосувати? Прошу підтримати і проголосувати, будь ласка. За-275 Рішення прийнято. Далі я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою, для прийняття рішення потрібно 150 голосів. Готові голосувати? Прошу голосувати.

За-235 Рішення прийнято. Я запрошую до слова голову Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Віталійовича Бабака. Будь ласка, Сергій Віталійович, ви і від комітету, і від авторів – 4 хвилини, будь ласка, надайте. Доброго дня, шановні колеги! Всі дотичні до освіти знають, що Верховний Суд 13 жовтня скасував результати конкурсу від 2018 року про обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Одразу всіх заспокою, без жодної паніки, всі дипломи, які видані на основі акредитацій, проведених цим агентством раніше, будуть дійсні, проблеми в цьому немає. Але є певні ризики. Через те, що Національне агентство зараз не може виконувати свої функції через рішення суду, є певні ризики, що буде затримка з видачею дипломів магістрів, які будуть випускатися в грудні, січні і пізніше в наступному році. Так само можливі проблеми з набором іноземців на неакредитовані програми, тому що справи на акредитацію лежать зараз в Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти. Верховний Суд в своєму рішенні побачив правову колізію, яка існує в статті 19 Закону України "Про вищу освіту". Власне, на виправлення цієї ситуації направлений проект Закону 6197. Там є три основні пункти. Перше. Виправляється колізія, через що був скасований конкурс. Друге. Перший, точніше, нульовий склад Національного агентства, який так і не запрацював і був скасований змінами до Закону "Про вищу освіту", вважається нульовим. І третя норма. Кабінету Міністрів дається право зараз призначити тимчасовий склад Національного агентства, відмінити конкурс, який зараз іде, і оголосити новий, але вже за тією статтею, за тією нормою, яку зараз ми з вами виправимо. Комітет на своєму засіданні одноголосно підтримав проект Закону 6197 і рекомендував Верховній Раді України прийняти його за основу і в цілому. Тому, колеги, дуже прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергію Віталійовичу. Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей законопроект? Прошу записатися: два – за, два – проти.

Дякую. Ростислав Павленко, "Європейська солідарність". Шановні колеги, сподіваюся, що цей законопроект сьогодні об'єднає зал, тому що, справді, створено колізію, яка потребує негайного вирішення. І ту, думаю, не буде багато думок і сподіваюся, що рішення буде дуже швидке і єдине, правильне. Але хотів звернути вашу увагу, колеги, що ситуація в країні вимагає низки інших так само термінових рішень. Дякуємо всім фракціям, всім колегам, які поставили підпис за позачергове засідання з питань кисневих концентраторів. Теж дуже сподіваємося на швидке рішення і розгляд цього питання і так само закликаємо підтримати законопроекти, які стосуються і місцевого самоврядування, допомоги в питанні питанні захисту громадян від тарифів, і правильного використання бюджетних питань, 6218 і 6006, мені здається, так само мають бути терміново поставлені в порядок денний і розглянуті. Дякую. Дякую. Слово надається народному депутату України Юрчишину Ярославу Романовичу, фракція політичної партії "Голос". 16:15:47 ЮРЧИШИН Я.Р. Прошу передати Наталії Піпі. Доброго дня, шановні колеги! Доброго дня, українці! Наталія Піпа, Львів, 115 округ, група "Справедливість". Ми точно будемо підтримувати цей законопроект. Ситуація, яка склалася з НАЗЯВО, дуже чітко показує, наскільки потрібно реформувати судову систему, яка живе не по духу закону, а по букві закону. Це ще одна причина нам продовжувати судову реформу, яка розпочата. Це перше. Друге. Я вважаю, що Національне агентство з питань якості вищої освіти є найкращим, що було в вищій освіті за останні роки, повністю довіряю доброчесності і професійності цього складу. Звичайно, я не є судовим органом, рішення якої впливає в даному випадку на склад НАЗЯВО, але наша позиція є такою, що ми повинні забрати цю колізію і дати можливість нашим всім магістрам, які би в січні, в лютому мали отримати дипломи, їх отримати. А в лютому всім, хто приїде до нас вчитися з-за кордону, мають приїхати на акредитовані цим складом НАЗЯВО програми. Саме цей законопроект дає можливість цю колізію забрати і розблоковує видачу дипломів на цей рік. Я дуже прошу, щоб всі ми приклали так само зусилля і всі, хто розуміється в справах освіти, в тому, щоб наступний склад Національного агентства з питань якості вищої освіти був доброчесним і професійним, таким, як це. Можу також сказати, що за останні роки була акредитована велика кількість програм, якщо я не помиляюсь, близько 2 тисяч, і на наступні роки є плани їх збільшити вдвічі. Це дуже цінно і якісно. І всі, хто реально вболіває за якість нашої вищої освіти і вихід вищої освіти на міжнародний рівень, розуміють вклад цього складу агентства у вищу освіту України і на міжнародному рівні. Дякую. Дякую. Слово надається народному депутату України Івану Григоровичу Кириленку, фракція "Батьківщина", будь ласка. 16:18:04 КИРИЛЕНКО І.Г. Шановні колеги, дійсно ситуація виникла патова, після рішення Верховного Суду у нас заблокована дуже важлива функція в сфері освіти. Але, якщо ви звернули увагу, науково-експертне управління висловило два серйозні зауваження, які не дозволяють нам прийняти зараз і перше, і друге читання. Але щойно ми провели короткі переговори, голова комітету, голова підкомітету, Голова Верховної Ради і ми дійшли злагоди, щоб ми знову, вибачте, не нарвалися на судовий позов, нам треба внести дві, можливо, технічні, але вони дуже важливі правки. Перша правка. Ми делегуємо уряду вирішити це питання. А уряд – це хто? Хто визначає кількісний і якісний склад Національного агентства? Два десятки міністрів, міністр енергетики, міністр економіки – хто вносить? Звичайно, треба поставити логічно: вносить Міністерство освіти і науки. Крапка. Ми знаємо, що це його кафедра, цього міністерства, і воно несе відповідальність за тих, кого внесло. І друге. Немає більш постійного в Україні ніж тимчасове. Давайте поставимо обмеження: да, до завершення конкурсу, але не пізніше ніж пів року. Руслане Олексійовичу, ми щойно з вами домовилися, щоб розблокувати процес, ми голосуємо і перше, і друге читання всім залом. Але завтра на комітеті ми внесемо коректно ці поправки, погоджені з науково-експертним управлінням, і в четвер, скажемо так, скорегуємо, щоб закон був досконалим. І ми знову, не доведи боже, напоротися на судові рішення з цього питання. Дякую. Дякую, Іване Григоровичу. Так, я абсолютно підтверджую, і я прошу сьогодні підтримати за основу і в цілому. У разі, якщо завтра комітет виявить якийсь ґандж у тих чи інших формулюваннях, я попрошу тоді рішення комітету, я скористаюся правом, наданим мені 131 статтею Регламенту, і внесу ці поправки, щоб ми тільки їх проголосували. І вже на цьому тижні Україна отримала дуже важливий закон, від якого ми будемо отримувати сталість і спадковість нашої вищої освіти. Це питання усіх нас. Дякую. Лубінцю Дмитру Валерійовичу, депутатська група "Партія "За майбутнє". Будь ласка. 16:20:27 ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Прошу передати слово народній депутатці Констанкевич Ірині Мирославівні. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Ірина Мирославівна Констанкевич. Ірина Констанкевич, 23 виборчий округ, Волинь. Безперечно, група "За майбутнє" як народні депутати-мажоритарники буде підтримувати все, що стосується покращення якості вищої освіти. І даний законопроект, який, дійсно, зможе розрулити, вирішити складу кризову ситуацію, яка склалася у вищій освіті, це по суті таке екстремальне розв'язання проблеми, яка уже сформувалася не перший рік. І хочу сказати, що ми сьогодні проголосуємо, підтримаємо даний законопроект з тими технічними правками, про які щойно йшлося, але я би просила профільний комітет все ж таки взяти на контроль питання Національної агенції якості вищої освіти. З огляду на те, що уже не один раз ми чуємо

забезпечувалася повноцінно не тільки законодавчим забезпеченням, але і в плані контролю. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ірина Мирославівна. Я так розумію, Юлія Миколаївна Гришина, і після цього ще хтось бажає? Бачу, так. Ще два виступи, після цього переходимо до голосування. Будь ласка. Шановні колеги, цей законопроект є життєво необхідним і терміновим для української вищої освіти і ось чому. Дійсно, рішенням Верховного Суду України роботу НАЗЯВО було заблоковано саме через скасування призначення членів цього агентства. Тобто на сьогодні в нас є ситуація, коли там фактично ніхто не працює, окрім апарату НАЗЯВО, і приймати рішення про акредитацію освітніх програм у нас в Україні зараз немає кому. Якщо ми з вами зараз не проголосуємо цей законопроект, що відбудеться далі? Перше. Більшість студентів магістратури, які випускаються вже через декілька місяців, не отримають дипломи. Друге. Іноземні студенти, в яких зараз триває вступна кампанія, не зможуть вступити в більшість закладів вищої освіти України. І третє. В червні ми не зможемо видати дипломи нашим магістрам і бакалаврам. Це може бути колапс, колеги. Тому ми пропонуємо вирішення цієї ситуації в цьому законопроекті, про що було вже сказано доповідачами. Прошу... Дякую. І, будь ласка, завершальний виступ народної депутатки Лариси Білозір, після цього переходимо до голосування. Лариса Білозір, Вінниччина. Шановні колеги, дійсно, НАЗЯВО потрібно розблокувати. Але члени комітету пропонують, крім виправлення ситуації з представництвом не більше одної особи від галузі знань, додатково ще обнулити терміни. Тому ці технічні правки, Руслане Олексійовичу, по 131 статті треба внести обов'язково, тому що є зауваження ГНЕУ. теж, хто має подавати Кабінету Міністрів, вже колеги про це говорили, чи це має бути Міністерство освіти, чи це має бути колегія МОН, чи конкурсна комісія. Тому оця правова невизначеність цих питань, треба її внести, тому що це знову відкриває дорогу для оскарження і прийняття рішень по тимчасовому складу НАЗЯВО. І там по часу теж треба внести не більше шести місяців, тому що теж немає визначеності. Тому те, про що каже ГНЕУ, потрібно виконати. І група "Довіра" в свою чергу буде підтримувати в першому і другому читанні... Щиро вдячний. Шановні колеги, ми переходимо до голосування. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні колеги, ми домовилися, що ми ставимо пропозицію комітету спочатку прийняти за основу, у разі її підтримки прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Але якщо після цього комітет буде вбачати, що необхідно щось підкоригувати, він підготує завтра рішення, передасть мені і ми тоді доправимо до кінця цього тижня за 131 статтею Регламенту.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 Шановні колеги, прошу голосувати. За-307 Рішення прийнято. Шановні колеги, оскільки така спільність у наших намірах, тому я ставлю і наступну пропозицію комітету прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (реєстраційний номер проекту 6197). Готові голосувати? Прошу голосувати.

За-309 Рішення прийнято. Закон прийнято в цілому. Вітаю. Так, ідемо далі. Наступний законопроект, це друге читання, проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості, це друге читання, (реєстраційний номер проекту 5230). Я запрошую… Є необхідність обговорювати цей законопроект? Немає. Ми можемо прийняти без обговорення, так? Шановні колеги, тоді я… Це друге читання, тому без обговорення, да. Я запитую: ніхто не наполягає на поправках? Ні. Тому я ставлю пропозицію комітету прийняти у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості (реєстраційний номер проекту 5230). Готові голосувати? Прошу голосувати.

За-304 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. Ідемо далі. Наступний законопроект, це перше читання, проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. Це проект Кабінету Міністрів. Є необхідність його обговорювати? Є. Тоді я ставлю спочатку пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Нам потрібно набрати 150 голосів. Тому прошу підтримати і проголосувати.

За-254 Рішення прийнято. Я запрошую до слова заступника міністра внутрішніх справ Богдана Євгеновича Драп'ятого. Будь ласка, Богдане Євгеновичу, у вас 2 хвилини. Доброго дня, шановний пане Голово, шановні народні депутати! На ваш розгляд пропонується надзвичайно важливий законопроект, який стосується тих осіб, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності нашої держави, та який розроблений на виконання Указу Президента від 13 серпня 2019 року № 594. Метою законопроекту є спрощення порядку набуття громадянства України іноземцями: які в установленому законодавством порядку України проходили або проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України; які мають визначні заслуги перед Україною, або прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес; іноземці, які проходять військову службу в Збройних Силах України та нагороджені державними нагородами; та іноземці, які громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, що зазнали переслідування через політичні переконання. Законопроектом, зокрема, пропонується врегулювання питання можливості подання декларації про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України без вимагання від них підтверджуючих документів, які свідчать про вихід із громадянства держави своєї громадянської належності. Важливо, що на сьогодні такі іноземці, які прийняті до громадянства України, не можуть виконати подані ним зобов'язання припинити своє попереднє громадянство, оскільки їм необхідно звертатися до посольства своєї країни, що може нести загрозу їхній свободі. Також законопроектом встановлені певні обмеження: зокрема, не можуть бути прийнятими до громадянства особи, які вчинили злочини проти людства, чи здійснювали геноцид, або вчинили на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким та особливо тяжким злочином. Таким чином прийняття пропонованого законопроекту дозволить спростити правила набуття громадянства особами, які справді цього потребують та, що найголовніше, заслуговують своїми вчинками та діями по відношенню до України. Дякую за увагу. Прошу підтримати.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 Шановна президія, шановні народні депутати, громадяни України! Наш комітет розглянув даний законопроект. Він поданий Кабінетом Міністрів. Він був розроблений на вимогу Указу Президента України від 13 серпня 2019 року питання спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без без громадянства, які брали, беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України та громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичне переконання. Зокрема, проектом передбачається можливість подання декларації про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України такими категоріями осіб, які в установленому законом України порядку проходять або проходили військову службу за контрактом у Збройних Силах України, які проходять військову службу та нагороджені державними нагородами України, які мають визначні заслуги перед Україною, які є громадянками держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором. Шановні народні депутати, практично всі центральні органи виконавчої влади підтримуються прийняття цього законопроекту без застережень, а це і Державна міграційна служба, Міністерство оборони України, Уповноважений Верховної Ради України. Єдине, в Міністерства оборони є пропозиція щодо вдосконалення. Я впевнений, що до другого читання ми ці застереження виправимо. Також, згідно висновку Головного науково-експертного управління, вони, в принципі, рекомендують прийняття цього законопроекту. Я закликаю весь зал підтримати дану законодавчу ініціативу і надати можливість тим громадянам, які захищали нашу державу… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Валерійовичу. Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей законопроект? Прошу записатись: два – за,

Дякую. 5630 – це, дійсно, надзвичайно важливий законопроект, якого очікують сотні наших ветеранів, діючих військовослужбовців та добровольців. Наша фракція повністю його підтримує і буде, звісно, голосувати "за". Необхідність такого закону зумовлена неможливістю отримання певним переліком бійців-іноземців, наприклад, росіян, білорусів громадянства України через необхідність припинення громадянства, до прикладу, в країні-агресора. Але також хочу наголосити, що навіть найкращі закони потрібно дуже гарно реалізовувати. Тому що ми всі пам'ятаємо, що відбулося в липні 2019 року, коли був такий достатньо великий піар Президента Зеленського стосовно того, що ось він надає громадянство бійцям-добровольцям. Тоді було видано тимчасове громадянство понад 20 особам. Їм було надано термін стосовно двох років, який вони мають в країні-агресора ніби здати свої основні документи, отримати здачу, і тоді тільки отримають постійне громадянство. Що відбулося в підсумку. В липні цього року всіх цих людей позабирали їхні тимчасове громадянство, вони були позбавлені взагалі жодних документів не мали. При цьому їм заблокували банківські рахунки, тобто до них виникали питання міграційної служби. В тому числі хочу нагадати приклад відомої бійчині Юлії Толопи, яка вже тут народила дитину, воювала в Збройних Силах, але при цьому вона вже декілька місяців сидить ізольована і навіть не має звичайної банківської карти. Тому я прошу всіх врахувати, що над цим законом має бути дуже серйозний контроль і щоб воно виконувалося так, як треба. Дякую.

Фракція "Голос" буде підтримувати цей законопроект. Ми вважаємо його дуже важливим і вважаємо, що люди, які захищали нашу країну на фронті, повинні мати можливість стати громадянами цієї країни. Але водночас ми говоримо також про те, що цей законопроект потрібно доопрацювати до другого читання і поставити чіткі запобіжники для того, щоб дехто не міг цим скористатися і не було ніякого подвійного тлумачення. Тому ще раз закликаю всіх підтримати в першому читанні цей законопроект, і ми, фракція "Голос", теж його підтримаємо, а до другого читання разом доопрацюємо. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату України Рудику Сергію Ярославовичу, депутатська група "Партія "За майбутнє". Прошу передати слово Дмитру Валерійовичу Лубінцю. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дмитро Валерійович Лубінець, будь ласка. Шановні народні депутати! Ми на засіданні нашого комітету ретельно розглядали цей законопроект, ми просимо його підтримати. Дійсно, от зараз навіть у нас була дискусія серед народних депутатів, хто буде контролювати, хто саме буде отримувати громадянство, якщо буде прийнятий цей законопроект? Я хочу вам зазначити, що, по-перше, є зауваження від Міністерства оборони, і ми їх доопрацюємо до другого читання якраз в цій частині. І, саме головне, що якщо громадянин будь-якої іноземної держави приїхав на територію нашої держави, взяв в руки зброю, офіційно уклав контракт із Збройними Силами України, був на передовій, а це прямо зазначено, що потрібно було перебувати або в зоні АТО або в зоні проведення ООС (Операції об'єднаних сил), тільки тоді він може набувати громадянство щодо спрощеного порядку. Ці люди вже своїм життям, своїм здоров'ям доказали, що вони хочуть і захищали нашу державу, і хочуть тепер стати громадянами нашої країни. Чому ми їм не можемо надати таке право? Саме головне, дуже часто такі громадяни переслідуються, вони з Російської Федерації, вони з Білорусі, вони юридично не можуть відмовитись офіційно від громадянства цих країн, бо, зрозуміло, що ті країни ніколи їм письмово не нададуть такої згоди. Тому це спрощується порядок, це будуть, це вже є наші громадяни, це є наші люди, вони вже доказали, що вони є в душі українцями. Чому ми не можемо як народні депутати надати їм таку можливість? громадські організації практично всі, які об'єднують ветеранів АТО і ООС. Вони всі підтримують прийняття цього законопроекту. Тому ми вас закликаємо, і депутатська група "За майбутнє" буде за це голосувати… Дякую, Дмитро Валерійович. Будь ласка, ще Єгор Чернєв, і після цього переходимо до голосування. Запросіть депутатів до зали, будь ласка. Це дійсно важливий законопроект, тому що уявіть собі, люди, громадяни Російської Федерації, які проти політики Путіна, приїхали до України, не визнають окупацію Криму, взяли зброю і на нашій землі, на українській землі, захищають цю землю, навіть проливаючи кров. І зараз деякі з них вже отримали тимчасове громадянство, але у них є обов'язок вийти з громадянства Російської Федерації. Ви розумієте, що це таке вийти з громадянства Російської Федерації, тобто прийти цим людям до російського посольства? Це неможливо. Тому я прошу прийняти цей закон щодо спрощення процедури, щоб вони подали виключно декларацію, і вони були в безпеці, і стали громадянами нашої країни. Прошу підтримати цей законопроект. Дякую. Дякую. Шановні колеги, готові проголосувати? Є пропозиція комітету прийняти за основу. Після того, як ми проголосуємо за це, я сподіваюсь, ми приймемо залом, як ви дивитесь, я звертаюсь до голови комітету, щоб ми скоротили строки до другого читання з тим, щоб вже на наступний пленарний тиждень ми могли прийняти в цілому цей законопроект? Не буде заперечень? Добре. Тоді я поки ставлю пропозицію комітету прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (реєстраційний номер проекту 5630). Готові голосувати? Шановні колеги, прошу голосувати.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

проект Закону про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. Готові голосувати? Прошу голосувати.

За-294 Рішення прийнято. Дякую, колеги, за підтримку цього важливого законопроекту. Наступний законопроект – це проект Закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції (реєстраційний номер проекту 5067, 5067-1 5067-2). Шановні колеги, є необхідність обговорювати? Тоді попрошу, давайте ми спочатку підтримаємо розгляд цих законопроектів за скороченою процедурою. Прошу підтримати і проголосувати. За-249 Ми починаємо розгляд цього питання за скороченою процедурою. Я запрошую до слова доповідача заступника міністра юстиції Банчука Олександра Анатолійовича. Будь ласка, Олександр Анатолійович. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, вашій увазі представляється законопроект, внесений Президентом України як невідкладний, під номером 5067 під назвою "Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції". Законопроект передбачає, що справи про оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та суб'єктів владних повноважень, повноваження яких поширюються на всю територію України, будуть розглядатися Верховним Судом як судом першої інстанції. Це означатиме, що ці справи проти Кабінету Міністрів, міністерств, центральних органів виконавчої влади та інших суб'єктів владних повноважень разом, як і зараз Верховний Суд розглядає, будуть розглядатися Верховним Судом, як і зараз відбувається зі справами при оскарженні рішень Центральної виборчої комісії, актів Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної кваліфікаційної комісії суддів. І ця особливість зумовлена складністю справ, і розгляд їх Верховним Судом буде більш ефективним і більш якісним. Особливість також цього законопроекту, він передбачає також різний склад колегії суддів при розгляді цих справ. Якщо справа буде стосуватися оскарження нормативно-правового акта Кабінету Міністрів, законопроект передбачає, що буде... колегія повинна складатися в касаційному, в адміністративному суді в складі Верховного Суду не менше ніж з п'яти суддів. Якщо стосуватиметься оскарження нормативно-правових актів інших суб'єктів міністерств, центральних органів виконавчої влади, інших суб'єктів – повинно складатися не менше із трьох суддів. Апеляційною інстанцією при відповідному розгляді справ законопроект передбачає, що буде Велика палата Верховного Суду. Дякую за увагу і прошу підтримати в першому читанні. Дякую. Шановні колеги, в нас є ще два альтернативних законопроекти, але автори цих законопроектів не наполягають на на доповіді щодо цих питань. Тому я запрошую голову Комітету з питань правової політики Костіна Андрія Євгеновича для співдоповіді. Будь ласка.

Мова йде про те, що будь-який нормативно-правовий акт, який приймається або урядом, або центральним органом виконавчої влади, або Національним банком, він може бути оскаржений одразу до Касаційно-адміністративного суду, Верховного Суду. І в такому випадку Велика палата буде апеляційною інстанцією при розгляді цього спору. Для чого це робиться? Мета полягає в тому, щоби ці нормативно-правові акти, які стосуються прав та інтересів практично кожного громадянина, не розглядалися в окружному адміністративному суді міста Києва, а одразу розглядалися найвищим судом України, який буде розглядати ці питання в колегіальному складі, а не одноособово суддею, як це відбувається наразі. Тому хочу закликати вас підтримати цей законопроект, який ретельно вивчався на рівні комітету. Ми його обговорювали у тому числі з представниками судової влади, з Верховним Судом. Лунали деякі пропозиції, які стосуються того, щоб, наприклад, до другого читання його доопрацювати і передати до Верховного Суду, як суду першої інстанції, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів, а інші акти органів виконавчої влади передати, по-перше, інстанції до Апеляційного суду міста Києва. Тому комітет буде ці питання доопрацьовувати до другого читання, а наразі рішення комітету: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до КАС України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції (№ 5067) прийняти за основу; відповідно альтернативні 5067-1, 5067-2 відхилити. Також звернутися до Голови Верховної Ради з пропозицією застосувати частину першу статті 116 Регламенту для ретельного… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрію Євгеновичу. Шановні колеги, є необхідність обговорювати ці законопроекти? Є. Тоді прошу записатися: два – за, два – проти, для детального і всебічного обговорення цих важливих законодавчих ініціатив. Слово надається народному депутату Рущишину Ярославу Івановичу, фракція політичної партії "Голос". Прошу передати слово Юрчишину Ярославу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Юрчишин Ярослав Романович. Шановні колеги, вітаю, нарешті ми впритул підійшли до того, що від нас вимагали понад 25 тисяч наших громадян – це славне народовладдя, ми з вами надали надали якому ефективності через петиції, а саме ліквідація так званого "вовчого" суду, Окружного адміністративного суду Києва. Проблема в тому, що цей суд став фактично синонімом корупції., про плівки Вовка не говорить лише лінивий. Дуже прикро, що ми для того, щоб розглянути хоча б в першому читанні ініціативу Президента, яка визнана пріоритетною, невідкладною, витратили дуже і дуже багато часу. Справді можна вдосконалювати цей механізм, справді можна його розробляти, але точно, що ми маємо зрозуміти – не заслуговує людина у суперечках з владою, зокрема, з центральною владою, фактично йти до Окружного адміністративного суду і не мати адекватного рішення, а скоріше за все мати куплене рішення тим, у кого грошей більше. Не заслуговує вона йти в суд, де судді змагаються у політичній проституції. Тому, звісно, оперативно треба підтримувати рішення комітету, оперативно доопрацьовувати і нарешті показати, що те, що Президент визначає, на прохання народу, невідкладним, треба розглядати невідкладно. І буде дуже цікаво подивитись хто проголосує "за" збереження, і хто проголосує "проти". Тобто хто за збереження Окружного адміністративного суду, може у вас там справи? Слово надається народному депутату України Федієнку Олександру Павловичу, фракція політичної партії "Слуга народу". Веніславський Федір Володимирович, будь ласка. Ф.В. Шановні громадяни України, про що цей законопроект, який вам пропонує до розгляду Президент України. Цей законопроект про розвиток інституту адміністративного судочинства. Безперечно, в 2005 році, коли в Україні було ухвалено Кодекс адміністративного судочинства і створено систему адміністративних судів, було зроблено дуже великий крок вперед на шляху до можливості забезпечити кожному громадянину України реалізувати своє конституційне право оскаржити в суді незаконні дії або рішення суб'єктів владних повноважень. Але в процесі застосування цього важливого інструменту захисту конституційних прав і свобод громадян України виявилася низка системних проблем. І ці системні проблеми полягають у тому, що на сьогоднішній день, як сказали мої колеги, Окружний адміністративний суд міста Києва має можливість (а Окружний адміністративний суд, це може складатися з одного судді) може визнати незаконним акт Кабінету Міністрів України, Національного банку України, міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади, юрисдикція якого поширюється на всю територію України. І як правильно сказав голова комітету, стосуються ці акти і рішення всіх громадян України. І звичайно, маючи такий одіозний сумнозвісний Київський окружний адміністративний суд, сподіватися, що він винесе справедливе обґрунтоване законне рішення, керуючись ідеями верховенства права, досить часто немає підстав. Тому, приймаючи цей закон, ми піднімаємо планку: визнаємо незаконними акти центральних органів виконавчої влади саме Верховним Судом України. І це є абсолютно пропорційним і домірним правовим регулюванням. Партія "Слуга народу" буде підтримувати цей законопроект. І закликаю всіх

Шановні колеги, ніяку планку ми цим законопроектом нікуди не піднімаємо. Ні проти якого Вовка цей законопроект не налаштований. Цей законопроект націлений на те, щоб майже ніхто в нашій державі не зміг оскаржити рішення Кабінету Міністрів України. І я не помилився. Після прийняття цього закону майже не буде жодних шансів оскаржити питання про підняття тарифів. Після голосування за цей законопроект ми будь-які рішення уряду і окремих органів влади будемо оскаржувати до пенсії. Тому що апеляція, а це Велика Палата Верховного Суду, буде завалена сотнями і тисячами таких справ, на превеликий і превеликий жаль. Тому, колеги, повірте мені на слово, якщо у нас є чемпіон по боротьбі з коронавірусом, то я став таким собі чемпіоном по адміністративному судочинству завдяки цим "слугам". 53 адміністративних суди – результат виборчої кампанії 19-го року, з них 3 – Велика Палата Верховного Суду. І вони засідали часто тільки завдяки одному, що під час виборчої кампанії суди зобов'язані розглядати позови протягом двох днів, а у всіх інших випадках не зобов'язані. Тому, якщо ви хочете, щоб українські громадяни добивались справедливості роками, голосуйте. А якщо ви хочете боротися з Вовком, то зніміть його нахрен і не псуйте судочинство дурнуватими реформами. Слово надається народному депутату України Руслану Петровичу Князевичу, "Європейська солідарність". 16:54:14 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Дякую, шановний пане Голово. Шановні колеги, чи про ліквідацію суду цей законопроект? Так. Але не про ліквідацію окружного адміністративного. Цей законопроект про ліквідацію Касаційного адміністративного суду, я в цьому глибоко переконаний. Тому що після того, як в цій залі був прийнятий Закон про так звані процесуальні фільтри, ми шалене навантаження на суддів Касаційного адміністративного суду поклали, що вони зараз, кожен з них змушений тисячі справ розглядати протягом року! Якщо ми зараз на них покладемо ще ті десятки тисяч справ, які знаходяться в Окружному суді міста Києва адміністративному, і ще й по більшості категорій справ вони будуть засідати в судовій колегії не менше 5 суддів, це означає, що у нас Касаційного адміністративного суду по суті не буде. втонуть в такого роду кількості справ, які вони змушені будуть просто формально навіть відвідувати, не головуючи в них. Більше того, що стосується Великої Палати, де всього-на-всього 20 суддів Верховного Суду відповідно здійснюють правосуддя, це означає, що апеляційно розглянути ці справи і отримати справедливість в них неможливо буде нікому протягом багатьох років. Друзі, а тепер про ОАСК. Та який ОАСК ви ліквідовуєте і що ви в нього забираєте, якщо ви передаєте у Верховний Суд тільки постанови Кабінету Міністрів і відповідно постанови Національного банку, а дії і бездіяльність залишаєте в ОАСКу? Я вас запевняю як людина, яка добре в цьому освічена, 99 відсотків справ будуть щодо дій і бездіяльності в ОАСК, а паралельно будуть подаватися ще і позови у Верховний Суд для того, щоб заблокувати і там, і там позов, породити хаос і саме страшне – правову невизначеність, проти якої ми воюємо. Тому за такий законопроект точно не можна голосувати. Його треба відправляти на повторне перше читання, а ще краще – повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи для того, щоб він визначився, яку він концепцію просуває в народ. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення, бажаючих виступити більше немає. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію комітету прийняти за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання згідно з першою частиною статті 116 Регламенту законопроекту номер 5067. Це проект Закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції. Шановні колеги, готові голосувати?

За-254 Рішення прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка. Дякую. Наступний законопроект це проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (реєстраційний номер проекту 5719). Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей законопроект? Тоді я спочатку поставлю розгляд цього питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-248 Рішення прийнято. Шановні колеги, я запрошую доповідача, народного депутата України Данила Олександровича Гетманцева. Мотовиловець Андрій Вікторович, будь ласка. адмініструє його автоматично і захищає місцеві бюджети. Ми дуже просимо підтримати цей закон, він підтриманий Асоціацією міст, підтриманий на комітеті. Просимо проголосувати та підтримати. Андрій Вікторович, я обожнюю вашу таку краткость – сестру талантів у виступах. Шановні колеги, я надаю слово заступнику голови комітету з питань бюджету Олені Євгенівні Копанчук. Будь ласка, Олена Євгенівна. Шановний Руслане Олексійовичу, шановні народні депутати! Комітет з питань бюджету на засіданні 8 вересня розглянув проект Закону 5719, що передбачає новий порядок зарахування до бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів. Ця законодавча ініціатива пов'язана зі зміною механізму справляння такого податку, що встановлюється в урядовому законопроекті 5600 про внесення змін до Податкового кодексу. Згідно з положеннями законопроекту податок має розподілятися за формулами і перераховуватись до бюджетів місцевого самоврядування в останній день наступного за звітнім місяцем. Головне науково-експертне управління та Асоціація міст вбачають таку пропозицію дискусійною, оскільки вона не враховує вимоги бюджетного законодавства і створює ризики для своєчасного та у повному обсязі виконання бюджетів місцевого самоврядування. Тому є необхідність опрацювання питань посилення контролю і відповідальності державних органів при здійсненні покладених на них повноважень у процесі розподілу та зарахування податку. Крім того, законопроект потребує суттєвого редакційного коригування, починаючи з його назви, визначення податку, про що йдеться у висновку комітету. За підсумками розгляду комітет рекомендує Верховній Раді законопроект 5719 за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу, доручивши доопрацювати його з врахуванням пропозицій суб'єктів законодавчої ініціативи і пропозицій комітету відповідно до статті 116 Регламенту Верховної Ради. А також звертається до Голови Верховної Ради з проханням оголосити про необхідність внесення пропозицій щодо уточнень, усунення помилок і суперечностей у законопроекті 5719... Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорити цей законопроект. Прошу записатися: два – за, два – проти. Слово надається народному депутату України Мисягіну Юрію Михайловичу, фракція політичної партії "Слуга народу". Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається народному депутату України Костенку Роману Васильовичу, фракція політичної партії "Голос". Железняк Ярослав Іванович, Шановні колеги, сам законопроект має логіку. І точно дуже часто наші податківці, на жаль, від представників в тому числі малого і середнього бізнесу чують, що деякі товари, в даному випадку ми говоримо про підакцизні товари, з'їли миші. І таким чином, у нас іноді дуже часто половину обсягу, в тому числі сигарок, з'їдають миші. До чого це призводить? До того, що ми як держава не отримуємо податки, а, напевно, те, що більше цікавить присутніх тут мажоритарників, що податки не отримують ваші місцеві громади. І цей законопроект мав на меті якраз вирішити питання, як зробити так, щоб миші більше не їли цигарки, особливо в тих точках продажу, де не дотримуються податкового законодавства. Але який недолік саме в цьому законопроекті. Недолік єдиний, в тому, що цей законопроект є нерозривним і дуже пов'язаний з іншим законопроектом 5600, який всі ми з вами дуже довго тут обговорюємо, критикуємо, вносимо 11 тисяч 287 правок, а потім наш шанований податковий комітет 30 годин його розглядає на своєму засіданні. І, на жаль, я як депутат, який хотів би проголосувати саме за цей закон і підтримати наповнення місцевих громад, не можу це зробити тому, що в ту велику братську могилу під назвою 5600 було внесено і це питання. Саме тому я вважаю, що всі ті, хто голосують за 5600, можете підтримати цей законопроект, а такі представники, як є фракція "Голос", і, я впевнений, інші колеги, на жаль, не можуть його підтримати, так як ми систематично виступаємо все ж таки за ліберальні зміни для податкового та і, в принципі, законодавства, а не за такі драконівські, які закладені в 5600. Тому визначайтеся по цьому закону, в принципі, зміст його непоганий. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату України Бакунцю Павлу Андрійовичу. 17:03:57 БАКУНЕЦЬ П.А. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! Однозначно зараз в цьому законопроекті автори намагаються дати можливість органам місцевого самоврядування і далі отримувати додаткові прибутки до своїх бюджетів. Зараз відбувається так, що акциз з тютюну платять ті, хто роздрібно продає, а це в громадах, які до себе доєднали багато сільських територій, зазвичай магазини по селах мало використовують касові апарати і показують реальний стан продажу тютюну тютюну і електронних сигарет. Цей законопроект пропонує, щоб кошти сплачували ті, хто виготовляє і ввозить, великі експортери, в державний бюджет, одразу пропонує зараховувати автоматично до відповідних місцевих бюджетів, так, як це відбувається останніми роками з акцизом з пального. Це правильний, добрий законопроект для органів місцевого самоврядування. Тому закликаю вас сьогодні зробити ще один крок на зустріч нашому місцевому самоврядуванню і дати можливість місцевим бюджетам автоматично зараховувати кошти з акцизу, з тютюну і електронних сигарет. Прошу всіх підтримати. Дякую. Дякую. Слово надається народній депутатці України Геращенко Ірині Володимирівні, фракція "Європейська солідарність". 17:05:26 ГЕРАЩЕНКО І.В. Будь ласка, Ніні Южаніній передайте слово. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ніна Петрівна Южаніна, будь ласка. Шановні українці, шановна місцева влада! Коли ми говоримо про високий відсоток тіньової економіки, то вихід лише один, всі мають це усвідомити, особливо затяті фіскалізатори – лише заохочувальні норми. Саме тому в 2015 році ми запровадили акцизний податок з роздрібних продажів пального і тютюнових виробів мали за перший рік негативні наслідки, тому що було виявлено ряд можливостей не відображати реальні обсяги продажів через касові апарати. Але це був інструмент для того, щоб заохотити саме місцеву владу боротися проти тіньової економіки. І це був правильний крок. І ми хотіли, щоби наповнення місцевих бюджетів залежало і також від їх активності на місцях. Що ми зробили. Вже починаючи з 2016 року дуже швидко відреагували, за рік провели аналіз і виправили помилку в тому, що до базової ставки акцизного податку був доданий роздрібний, цих 5 відсотків мали платити саме імпортери і виробники топлива, і встановили чітку ставку. 13,44 від акцизного податку, сплаченого при ввезенні чи вироблені пального, має перераховуватися на місцеві бюджети. А потім один раз на пів року постановою Кабміну впровадити встановлення чіткого розподілу часток згідно даних РРО. Це було правильне рішення, це всі знали, як прорахувати очікувані надходження в місцевий бюджет. Наразі проект закону, який ми розглядаємо, насправді розкритикований і Головним науково-експертним управлінням. Тому що ту формулу, яку ви пропонуєте ставити в Бюджетний кодекс України, взагалі немає місця там бути. Це має бути врегульовано на рівні підзаконних актів. Тому я пропоную Дякую. Шановні колеги, ще хтось бажає виступити? Будь ласка, Рудик Сергій Ярославович – 1 хвилина, і після цього переходимо до голосування. Шановні колеги, цей законопроект із серії, знаєте, і хочеться, і колеться і мама не дозволяє. З одного боку, ніби позитивний, оскільки зараховує акцизний податок з продажу тютюну і електронних цигарок до місцевих бюджетів – за. Але, вдумайтесь, як він нараховується. Він протирічить основному принципу нарахування таких речей, оскільки плановості на початку року і на початку поточного місяця ніхто не може знати точно, скільки в місцевий бюджет надійде коштів по цьому акцизу. Щоб ви розуміли, про акцизне паливо, про яке щойно говорили з трибуни, не може не виділятися до трьох місяців, і три місяці місцева влада не може використовувати ці кошти і прогнозувати їх надходження. Тому я би, якщо чесно, не ліз в цю історію, а утримався. Не давайте місцевим бюджетам те, що вони можуть отримувати по закону й так. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ми завершили розгляд цього законопроект. Прошу народних депутатів зайняти свої місця, переходимо до голосування. Шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію комітету прийняти за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання згідно з першою частиною статті 116 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (реєстраційний номер проекту 5719). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу голосувати.

За-268 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Ідемо далі. Далі у нас проект Закону про внесення змін до статті 9 зі значком 2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання (реєстраційний номер проекту 6121). Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей законопроект? Тоді прошу давайте проголосуємо розгляд цього питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-241 Рішення прийнято. Я запрошую до слова першого заступника міністра охорони здоров'я Комаріду Олександра Олеговича. Будь ласка, 2 хвилини ваших.

шановний головуючий, шановні народні депутати! Забезпечення епідеміологічної безпеки як складової національної безпеки України є однією з важливих функцій держави щодо охорони життя людей. Пандемія COVID-19 забрала близько 5 мільйонів життів в усьому світі, а також близько 60 тисяч життів наших з вами співгромадян. І єдиним ефективним способом захиститися є вакцинація проти COVID-19, яка активно проводиться сьогодні в Україні. Поряд з цим у нас все ще відсутня можливість реєструвати лікарські засоби за скороченою процедурою. Я дякую всім народним депутатам, які проголосували раніше закон, який дозволив в Україні зареєструвати вакцини, і зараз ми є однією з унікальних країн, у якої є вибір для людей, якою вакциною вакцинуватися. Тому прохання підтримати і цей законопроект. Він передбачає прискорену державну реєстрацію лікарських засобів, вакцин або інших імунобіологічних препаратів для лікування або специфічної профілактики коронавірусної хвороби. Ці лікарські засоби повинні мати дозвіл на екстрене медичне застосування, наданий компетентним органом країни, де такі препарати препарати виробляються, а саме країни з жорсткою регуляторною політикою. Також законопроект розрахований на виробництво таких лікарських засобів, вакцин та інших імунобіологічних препаратів, які будуть вироблятися в Україні з продукції "in bulk" або за повним циклом. Тому прохання підтримати даний законопроект реєстраційний номер 6121, поданий Кабінетом Міністрів України. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Олеговичу. Я запрошую до слова співдоповідача голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Радуцького Михайла Борисовича. Шановний Голово! Шановні народні депутати! Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування розглянув на своєму засіданні законопроект 6121, поданий Кабміном України. Ним пропонується поширити чинну процедуру державної реєстрації під зобов'язання, яка зараз діє, на усі лікарські засоби в будь-яких надзвичайних ситуаціях чи під час будь-якого карантину. Комітет підтримує урядову законодавчу ініціативу з огляду на необхідність прискорення надходження в Україну ліків для специфічного лікування COVID, які вже з'явилися у світі, але вважаємо необхідним зауваження цих норм до лікарських засобів, вакцин та імунобіологічних препаратів виключно проти COVID-19. У зв'язку з цим комітет пропонує використовувати процедуру державної реєстрації під зобов'язання для лікарських засобів, вакцин та інших імунобіологічних препаратів призначених лише для лікування та/або специфічної профілактики COVID. Виключити Індію з переліку країн, реєстрація в яких ліків, вакцин та імунобіологічних препаратів може бути підставою для реєстрації їх в Україні. Дозволити вітчизняному виробнику застосовувати встановлену законом процедуру державної реєстрації під зобов'язання для екстреного медичного застосування. За результатами розгляду законопроекту комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді проект Закону про внесення змін до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням пропозицій, зазначених у висновку комітету. А також доручити комітету спільно з ГНЕУ та Апарату Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання при підготовці на підпис Голові Верховної Ради. Прошу підтримати пропозицію комітету. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Михайле Борисовичу. Шановні колеги, оскільки була необхідність обговорювати цю законодавчу ініціативу, прошу записатися: два – за, два – проти

Доброго дня, На початку 2021 року ми з вами прийняли один із найважливіших законів під номером 1159 щодо державної реєстрації вакцин від COVID-19 під зобов'язання для екстреного медичного застосування. Завдяки цьому закону в Україну були завезені і зареєстровані перші вакцини і зараз ми з вами маємо біля 18 мільйонів провакцинованих людей. Для того, щоб рятувати ще більше життів, нам необхідно прийняти закон 6121. Цей законопроект дозволяє реєструвати в Україні інноваційні ліки, саме ліки прямої дії від COVID-19, за такою ж самою процедурою як і вакцини від цієї ж хвороби. Ці ліки діють безпосередньо на вірус, прискорюють одужання хворих з коронавірусною хворобою. Ми повинні з вами захистити українців від цієї страшної хвороби та негайно прийняти цей закон як в основному, так в цілому. Дякую.

Дякую. Законопроект 6121, дійсно, є необхідним і актуальним. Він створює умови для прискореної реєстрації лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів на час дії надзвичайної ситуації або карантину. Наша фракція буде його підтримувати. Але зараз, окрім цього, у нас наявна в десятки разів більша проблема, а саме один із найнижчих рівнів вакцинації, вакцинованих громадян у світі. В той час, коли рівень вакцинації громадян першою дозою у світі складає 49,6 відсотка, ми відстаємо більше ніж вдвічі. Це виникло саме через провал владою просвітницько-інформаційної кампанії, через початок надходження вакцин в країну ледве не останніми, через недостатню кількість пунктів вакцинації, що особливо гостро ми бачимо зараз, коли наявні пункти не можуть забезпечити збільшений попит. Владі необхідно якнайшвидше надати можливість усім бажаючим отримати необхідну вакцину, не проходивши для цього через тисняву в багатометрових натовпах, ставивши себе під ризик, а також інше. Сподіваємось і вимагаємо, щоб необхідні кроки були зроблені в найближчі дні, адже кожен додатковий день піку це ще 700 померлих від COVID. Слово надається народній депутатці України Совсун Інні Романівні, фракція політичної партії "Голос". Шановні колеги, безперечно, дуже добре, що в нас дійшла черга до того, аби вирішувати ті проблеми з COVID, з якими зараз ми як держава зіткнулися. Законопроект про реєстрацію ліків необхідно підтримувати, адже ми хочемо, щоб в українців були вчасно закуплені правильні ліки, з доведеною ефективністю настільки, наскільки це можливо в цих складних умовах, в яких ми зараз перебуваємо. Але мені так само хотілося би нагадати всім тут присутнім, що не тільки ліки потрібні сьогодні українським пацієнтам. Сьогодні 155 народних депутатів підписали звернення до керівництва парламенту з тим, аби скликати позачергове засідання парламенту і розглянути законопроект про виділення коштів на встановлення кисневих станцій. Щойно ми слухали виступ першого заступника міністра охорони здоров'я пана Комаріди. Пан Комаріда 1 вересня підписав звернення до Прем'єр-міністра, в якому зафіксував, що Міністерству охорони здоров'я потрібно 1 мільярд 100 мільйонів гривень для того, аби забезпечити кисневими станціями абсолютно всі українські лікарні,

ми звертаємося зараз до всіх в парламенті з тим, аби пришвидшити розгляд цього законопроекту, аби в українських лікарнях був кисень. Я дуже сподіваюсь, що бюджетний комітет встигне швидко розглянути законопроект, підготувати його до другого читання з тим, аби ми продемонстрували, що парламент спроможний реагувати на ті виклики, з якими країна стикається і в питанні постачання ліків, і в питанні забезпечення лікарень киснем, і в питанні гарантій того, що наші медпрацівники будуть мати надбавки, які їм пообіцяла держава. Дуже сподіваюсь на єдність парламенту в цьому та інших питаннях щодо боротьби з COVID. Дякую.

Депутати групи "За майбутнє", звичайно, підтримають даний законопроект, оскільки ми розуміємо актуальність, цінність і важливість того, що ним пропонується. Але, разом з тим, ми хотіли б наголосити, що екстрені форми роботи, вони, на жаль, не є ефективними, як би хотілося. І уряд мав би все ж таки роботу в час пандемії планувати, передбачати не тільки екстрені форми, зокрема що передбачено даним законопроектом, а планувати і другу, і третю, і, можливо, ще і наступні хвилі боротьби з пандемією. потрібно було покращити заздалегідь обладнання в лікарнях, передбачити і покращити стан районних лікарень. Адже крім кисневого забезпечення там відсутні і ліки, відсутні і медичні препарати. І ми як депутати-мажоритарники якнайкраще знаємо цю критичну ситуацію. До прикладу, ми працювали останній тиждень в округах. І хочу сказати, що ми назбирали таких ситуацій понад десяток. Тому моє звернення адресовано до Міністерства охорони здоров'я, до уряду, щоб не лише екстрені форми роботи застосовували, а максимально підтримували сферу охорони здоров'я, і також підтримували ті потреби, які є на округах. Дякую. Дякую, Ірино Мирославівно. Шановні колеги, ще, будь ласка, Лариса Білозір, і після цього ми переходимо до голосування. Будь ласка. Шановні колеги, шановні виборці, українці! У цьому законопроекті пропонується дозволити прискорену державну реєстрацію під зобов'язання для екстреного медичного застосування лікарських засобів, вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів. Я вважаю, це питання не стільки нагальне, як нагальні ті проблеми, які ми до сих пір не можемо вирішити. Пані Совсун дуже чітко зазначила, на сьогоднішній день замість мільярда 200 мільйонів на кисневі станції виділено тільки 400 мільйонів. На сьогоднішній день вони заблоковані на Держказначействі, це заблокував МОЗ. І замість того, щоб будувати кисневі станції, щоб забезпечити противірусними препаратами такими, як ремдесивір, які потребують пацієнти, і до сих пір їх немає на місцях, ми голосуємо допуск інших ліків. Давайте проголосуємо нарешті якнайшвидше зміни до бюджету у виді, а точніше... Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього важливого... А, будь ласка, Євтушок Сергій Миколайович – з мотивів 1 хвилина. Після цього переходимо до голосування. Будь ласка. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина", Рівненщина. Шановні колеги, очевидно, для того, аби ми з вами подолали всі наслідки і всі виклики, які зараз нам диктує цей вірус величезний "Дельта" і "Дельта плюс", а я нагадаю, зараз цей вірус лютує, переповнені вщент лікарні, нам потрібно не тільки думати про те, щоб забезпечити лікарні необхідними ліками, нам потрібно думати і про кисень, нам потрібно думати про заробітні плати для тих медсестричок, для тих лікарів, які борються з цією хворобою і лікують коронавірусних хворих. Тому ми вважаємо як фракція "Батьківщина", негайно потрібно провести позачергову сесію, внести зміни до бюджету, передбачити можливість виділити кошти на заробітні плати тим всім лікарям, які зараз лікують людей, українців від коронавірусу. Негайно передбачити гроші на ремдесивір і інші лікарські засоби для лікування хворих. І негайно передбачити… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. Я ставлю на голосування пропозицію комітету прийняти за основу… Є пропозиція за основу і в цілому, але будемо голосувати поступово. Прийняти за основу проект Закону про внесення змін до статті 9 зі значком 2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання (реєстраційний номер проекту 6121). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-262 Рішення прийнято. Тепер я хочу поставити наступну пропозицію комітету прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до статті 9 зі значком 2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання (реєстраційний номер проекту 6121). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-262 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, йдемо далі. Далі в нас, нарешті дійшов час до цієї постанови, проект Постанови про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстраційний номер проекту 6154). Є необхідність обговорювати це питання? Тоді я попрошу, давайте спочатку проголосуємо пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-246 Рішення прийнято. Шановні колеги, я запрошую до слова голову Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Борисовича Радуцького. Але в мене прохання до шановних народних депутатів. Давайте хоча б розгляд і прийняття цієї постанови будемо проводити з повним дотриманням маскового режиму в залі, тому що це буде дивно, якщо за постанову будемо голосувати без масок. Дякую. Шановний Голово, шановні народні депутати, перш за все хотів би вам нагадати і собі, і вам, що ми всі нічим не відрізняємося від громадян України. Тому приймаючи цю постанову, ми маємо розуміти, що все, що ми вимагаємо від громадян України, ми маємо в першу чергу вимагати від себе. Вашій увазі пропонується проект Постанови Верховної Ради України про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби, розроблений з метою забезпечення сталої роботи парламенту в умовах пікового поширення COVID-19. На жаль, епідемічна ситуація з поширенням коронавірусної хвороби в Україні продовжує погіршуватись, показники більшості регіонів відповідають "червоній" зоні. У зв'язку з цим уряд посилив протиепідемічні заходи та запроваджено обов'язковість профілактичних щеплень проти COVID-19 для працівників усіх органів виконавчої влади та закладів освіти. Вважаю, що за таких умов парламент не може бути виключенням, для всіх діють однакові правила. Тому ми пропонуємо встановити додаткові умови допуску до приміщень парламенту та здійснювати допуск народних депутатів України, працівників і відвідувачів парламенту, а також представників засобів масової інформації лише за наявності одного з таких документів: сертифікат вакцинації – одна чи дві дози, результат негативного ПЛР-тесту або антиген-тесту, довідку про одужання осіб від COVID-19. З огляду на те, що запровадження запропонованих постановою заходів потребує певного часу для Апарату Верховної Ради для технічного забезпечення їх виконання, комітет пропонує внести такі уточнення до проекту постанови, визначити вік осіб, на яких вона розповсюджується. Доручити Апарату Верховної Ради забезпечити пости охорони, через які здійснюється допуск осіб до адміністративних будівель Верховної Ради, необхідними технічними засобами. Організувати у приміщеннях Верховної Ради України у пленарні тижні пункти вакцинації проти COVID-19. Визначити строки набрання цією постановою чинності з моменту обладнання технічними засобами, але не пізніше 15 листопада 2021 року. Міністерство охорони здоров'я підтримає прийняття цієї постанови. З огляду на зазначене, комітет рекомендує прийняти проект Постанови Верховної Ради (реєстраційний номер 6154) за основу та в цілому з урахуванням пропозицій, зазначених у висновку комітету, і доручити комітету спільно із Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити техніко-юридичне доопрацювання постанови при підготовці її на підпис Голові Верховної Ради. Прошу підтримати пропозицію комітету. Дякую, Михайло Борисович. Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей проект постанови? Прошу записатися: два – за, два – проти. І знову звертаюся до тих, хто ніби почув, але маски не вдягнув. Маски треба носити ось так:

Будь ласка, Анна Булах. Теоретично всі обмеження, які встановлені Кабінетом Міністрів, розповсюджуються і на нашу роботу. Але обмежувальні заходи, які визначає Кабінет Міністрів, не розповсюджуються на Верховну Раду. Тому ми повинні продемонструвати і нашу прихильність, і прийняти для себе ці вимоги, і нові правила допуску не тільки парламентарів. Постанова стосується будь-кого журналістів, працівників Апарату Верховної Ради, всіх наших помічників і, звісно, самих парламентарів допуск до приміщень Верховної Ради. Але ці вимоги нічим не відрізняються від тих вимог, які встановлені Кабінетом Міністрів України для інших громадян України. Це одне або два щеплення, які підтверджуються сертифікатом вакцинальним. Друге. Це від'ємний тест на полімеразну ланцюгову реакцію, яку людина зробила протягом останніх двох діб. Або довідка про те, що людина одужала після хвороби коронавірусної інфекції протягом останніх шести місяців. Всі три варіанти можливі для того, щоб людина підтвердила свою можливість відвідувати роботу. І це сформує здоровий спосіб нашої роботи і забезпечить кожного з нас, унеможливить інфікування коронавірусною інфекцією. Давайте зробимо нашу роботу безпечною. Підтримаємо цю постанову. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається народній депутатці України Стефанишиній Ользі, фракція "Голос", Колеги, я вже казала, вчора померло 700 людей від COVID-19. Сьогодні була озвучена страшна цифра, що до кінця року ми можемо дійти майже до 100 тисяч померлих українців від COVID-19. Сьогодні більше ніж 95 відсотків людей, які знаходяться в лікарні, це не вакциновані українці. не треба видумувати велосипед, багато країн світу розвинених вже ввели правила: вакцинований – працюй і живи нормальним життям. Це і Сполучені Штати Америки, і Франція, і Литва, і багато-багато європейських розвинених країн. Україна також ввела вже такі правила, вакцинація є обов'язковою для вчителів, для державних чиновників, для тих, хто відвідує кінотеатри, спортзали, ресторани, звичайно, якщо є "червона" зона. Але чомусь у Верховній Раді у нас якісь кіборги, які просто ходять і можуть нібито не захворіти і не померти. Це не так. Ніхто із нас не застрахований від смерті від COVID-19. Я вам це серйозно кажу, колеги. І вакцинація – це єдиний метод зупинити сьогодні таку високу смертність в Україні. Уявіть собі, що в кінотеатрі сидить 150 людей, а у нас тут більше 400. Чому ми такі особливі і не такі, як усі люди? Давайте припинимо вже цю ганебну практику, що хтось є рівний, а хтось рівніший. Я всіх закликаю голосувати за цю постанову. Давайте зробимо із Верховної Ради так само безпечний простір, там, де буде не страшно приходити на роботу звичайно, голосувати "за" цю постанову. Повірте, люди будуть дивитися по прізвищах, хто як голосував за неї. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату України Батенку Тарасу Івановичу, депутатська група "Партії "За майбутнє". Дякую. Шановні колеги, не може бути успіх антивакцинаторської кампанії в країні, яка займає лідируючі позиції по добовій смертності у світі. Тому ми ще раз акцентуємо увагу на тому, що, на жаль, в Україні провалена кампанія з вакцинації, пропаганди вакцини, і ми знаємо про те, що жодний вакцинований в Україні не помер. Всі, які помирають, на жаль, є не вакциновані. Тому парламент не може стояти осторонь цієї ситуації і парламент не може бути окремо від суспільства. Парламент на власному прикладі має показує, що він за вакцинацію. Це як головний порятунок сьогоднішньої ситуації. Але, знаєте, все-таки народні депутати керуються законами, і ми за цей законопроект. Єдине, що його треба доопрацювати до другого читання, тому що він, як ви знаєте… вірніше, не законопроект, а постанова, суперечить Закону "Про статус народного депутата України", тому що народні депутати користуються правом безперешкодно відвідувати органи державної влади. Тому, щоб ми не досягли такого правового дисонансу, коли постанова за своєю природою є підзаконним правовим актом і її юридична сила є меншою за самий закон, нам все-таки треба цю постанову відкоригувати до другого читання. Закон суворий, але він закон. Ми за вакцинацію для всіх, в тому числі для народних депутатів України. Але народний депутат України керується законом, і він не може мати обмеження щодо свого пересування, в тому числі на робочому місці, тобто в парламенті України. Давайте ми відкорегуємо цю ситуацію, доопрацюємо цю постанову до другого читання. Дякую.

Зараз наша країна знаходиться в жахливій ситуації: відсутність вільних місць в лікарні, повільні темпи вакцинації, понад 700 померлих від COVID за добу, тобто абсолютно неконтрольована ситуація і це здебільшого заслуга некомпетентних представників керівництва держави. Я наполягаю на думці, що введені карантинні заходи по всій країні є необхідними і доцільними. І зараз в нас є можливість надати привілеї нашим вакцинованим громадянам, можливість послаблення для них обмежень "червоної" зони. Знаєте, буде дуже цікаво побачити як сьогодні проголосує кожен депутат і кожна фракція, адже саме ця постанова – можливість показати приклад нашим громадянам та підтвердити, що є неприпустимою ситуація, коли Верховна Рада буде виключенням з правил. І приємно знати, що саме серед наших виборців близько 70 відсотків підтримує вакцинацію. І я дякую кожному, хто дбає про своє здоров'я та інших людей. Але окрім цього маємо ще декілька питань і проблем, на які потрібно звернути увагу і які потрібно вирішувати найближчим часом. Одна з проблем, що до другого читання, звісно ж, потрібно буде доопрацьовувати також цю постанову, адже я погоджуюся з думками багатьох колег стосовно обмеження прав депутатів на доступ до тих чи інших приміщень, що в багатьох ситуаціях є неприпустимим. І нам потрібно дуже розумно все ж виписати ці норми. Ще одна з проблем – це те, що досі немає стандартизованої довідки для перехворілих. Дуже багато громадян звертаються з проханнями допомогти, з проханнями поради. І ми сподіваємося і чекаємо, що 8 листопада все ж буде прийнято таке рішення і будуть надані стандарти. Окрім цього також важливо зазначити декілька... Дякую. Будь ласка, я ще надаю слово Крульку Івану Івановичу і після цього... Так, я бачу. Бакунцю я надам слово і після цього будемо голосувати. Будь ласка, Іван Іванович Крулько. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Фракція "Батьківщина" буде голосувати за цю постанову. І логіка тут є абсолютно зрозуміла і однозначна для кожного, хто сидить в цій сесійній залі і для громадян України. Якщо ми, народні депутати, хочемо, щоби громадяни України виконували закони, які ми приймаємо в парламенті України, то ми самі повинні дотримуватися законів, які ми приймаємо. Тому не може бути рівних і нерівних. Якщо сьогодні умовою для людей їхньої роботи, їхніх пересувань, їхнього заходу в транспорт є наявність тесту або вакцини, то такі самі правила мають бути і для народних депутатів. Ми нічим від людей не відрізняємося. Тому Закон "Про статус народного депутата" – це дуже добре. Але кожен депутат, який приходить сюди у Верховну Раду, повинен використовувати не цей Закон виключно "Про статус народного депутата", але й розуміння ситуації, в якій знаходиться сьогодні країна, і ситуації, яка сьогодні є з COVID. Тому треба голосувати за це питання… Дякую, Іван Іванович. Далі я запрошую до слова Бакунця Павла Андрійовича. І потім ще Олена Костівна. І після цього переходимо до голосування. Будь ласка. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати, колеги, народні обранці! Я зараз звертаюся до вас про справедливість. Ви повинні бути прикладом для громадян, а не винятком. Я зараз говорю про те, що люди питають по всій країні: "Чому вчителі, чому військові, чому продавці повинні йти і вакцинуватися для того, аби ходити на роботу і заробляти гроші, а народні депутати мають виняток?" Давайте скасуємо цей привілей народним депутатам, зрівняємо їх з усіма працівниками цієї країни аби для того, щоб ходити на роботу і заробляти гроші треба вакцинуватися або проходити ПЛР-тести. Так, як це робить вся країна. І заключне слово. Я запрошую Олену Костівну Кондратюк, заступника Голови Верховної Ради України. Після цього голосуємо. 17:41:45 КОНДРАТЮК О.К. Дякую. Шановні колеги, я би хотіла просто сказати, що це нові правила для кожного з нас. Я би хотіла подякувати насамперед всім авторам цієї постанови з різних фракцій і груп, профільному комітету і сказати вам про те, що крім сертифікату вакцинації у нас може бути і негативний ПЛР-тест, і тест на антиген, і довідка про одужання впродовж трьох місяців після хвороби. Максимально лояльна обстановка, яка у вас має бути, і ви повинні привикнути до цих правил, до 15 листопада. Тому що у нас будуть ще відкриті центри вакцинації, які є в готелі "Національний" і в готелі "Київ". Я вас дуже-дуже прошу, застерігаю, ніяких фейкових сертифікатів і довідок фейкових, тому що у нас Апарат буде працювати і не позорте ні в якому разі цей інститут влади, як Верховна Рада України. Будь ласка, дотримуйтеся всіх правил, нових правил, які ми зараз з вами всі підтримаємо. Я дуже сподіваюсь, що це буде конституційна більшість у Верховній Раді України. Дякую. Дякую, Олена Костівна. Я теж дуже сподіваюся, що своїм рішенням ми обов'язково підтвердимо, що життя і здоров'я є вищою соціальною цінністю, а турбота один про одного, це є лейтмотивом діяльності цього парламенту. Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проект Постанови про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстраційний номер проекту 6154). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-279 Рішення прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, йдемо далі. Наступне питання, яке у нас є, теж надзвичайно важливе, це проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень (реєстраційний номер проекту 6084). Є необхідність обговорювати це питання? Тоді давайте спочатку проголосуємо розгляд цього питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За-238 Рішення прийнято. Я запрошую до слова першого заступника міністра охорони здоров'я Комаріду Олександра Олеговича.

Шановний головуючий, шановні народні депутати! Щодо проекту Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень. На даний час в Україні почастішали випадки виявлення підробних документів, що стосуються вакцинації проти COVID-19. Відсутність відповідальності за такі проступки створює передумови для подальшого розвитку ситуації щодо підроблення документів, що стосуються вакцинації проти COVID-19, що у свою чергу несе пряму загрозу життю та здоров'ю громадян України. Оскільки COVID-19 є особливо небезпечною інфекційною хворобою, характеризується важкими та стійкими розладами здоров'я, високим рівнем смертності, швидким поширенням серед населення, невжиття адекватних заходів реагування для запобігання COVID-19 не дасть можливості покращити епідемічну ситуацію в Україні. З урахуванням викладеного виникла необхідність встановлення кримінальної відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб. Аналогічні закони щодо посилення або встановлення відповідальності за вакцинацію приймаються або вже діють у більшості європейських країн. Крім того, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року "Про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою", введеного в дію Указом Президента України від 18 серпня 2021 року (номер 369/2021), Кабінету Міністрів України необхідно опрацювати необхідно опрацювати питання щодо посилення відповідальності за підроблення документів, у тому числі електронних про вакцинацію COVID-19. З огляду на те, що в діючій редакції Кримінального кодексу України відсутня кримінальна відповідальність, прохання до шановних народних депутатів підтримати даний законопроект. Дякую за увагу. Дякую. Я запрошую до слова співдоповідача – голову Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Костянтиновича Іонушаса. Шановні колеги, останнім часом набула масового характеру така злочинна діяльність як підроблення медичної документації, що стосується результатів ПЛР-тестів та внутрішніх, міжнародних вакцинальних COVID-сертифікатів. Ви знаєте, що наші сертифікати визнаються в країнах ЄС. На жаль, виготовляючи підробну документацію, підривається авторитет нашої держави на міжнародній арені, піддаючи сумніву легітимність українських COVID-сертифікатів, в зв'язку з чим Комітет з питань правоохоронної діяльності на своєму позачерговому засіданні розглянув проект Закону, реєстраційний номер 6084, про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень, поданий Кабінетом Міністрів України. Для цього запропоновано доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 321.3 – підроблення документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень, якою передбачається штраф до 34 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі. Медпрацівники, які будуть вносити неправдиві відомості в бази даних, отримають штраф до 68 тисяч гривень 68 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі та позбавлення права обіймати посади. А тим, хто підробки виготовлятиме та продаватиме, штраф до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років. Дана норма є спеціальною по відношенню до загальних норм, передбачених статтею 358 Кримінального кодексу та 366. законопроект, комітет ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду в першому читанні прийняти законопроект за основу. А від себе хочу особисто наголосити, що громадяни, котрі виготовляють і продають підроблені COVID-сертифікати, намагаються не лише обманути систему охорони здоров'я, своїми діями вони наражають на небезпеку Дякую, Сергій Костянтинович. Шановні колеги, я так розумію, є необхідність обговорити цей законопроект. Прошу записатися: два

Шановні колеги, без сумніву, ситуація, коли в нашій країні масово підробляють COVID-сертифікати є неприпустимою. Вчора на позачерговому засіданні наш комітет підтримав законопроект, внесений урядом. У часи, коли весь світ бореться з пандемією, від якої вже померло 5 мільйонів осіб, наша політична фракція "Слуга народу" вбачає неврегульованість цієї ситуації неприпустимою, яка безпосередньо загрожує життю та здоров'ю громадян, які відповідно до Конституції України визнаються найвищою соціальною цінністю в державі. З огляду на небезпечні суспільні наслідки фальсифікації документів в умовах пандемії існує необхідність встановити кримінальну відповідальність за такі дії. Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція та інші державні органи підтримують даний законопроект. Шановні колеги, це питання міжнародного іміджу нашої держави. Ми маємо зробити все можливе, щоб не опинитися в списку країн, громадянам яким заборонено перетинати державний кордон. У більшості європейських країн вже існують аналогічні законодавчі норми, спрямовані на посилення відповідальності у галузі вакцинації. Тому нам необхідно нагальних заходів, які стануть частиною комплексної протидії поширенню коронавірусної хвороби і покращенню критичної епідеміологічної ситуації в нашій державі. У зв'язку з цим я прошу підтримати даний законопроект та Дякую за увагу. Шановний пане Голово, шановні колеги, минулого тижня депутати Верховної Ради працювали переважно в комітетах і в округах. І, безперечно, зустрічаючись з виборцями, говорили на теми, які саме на сьогоднішній день є найбільш важливими, чутливими, які стосуються життя кожного громадянина нашої країни. І, беззаперечно, тема номер один, яка була в обговоренні, це тема боротьби з поширенням COVID, пандемія світова, загальноукраїнська, погіршення ситуації в країні зі зростанням чисельності хворих, відсутності кисню і, безперечно, питання профілактики, профілактичних щеплень, відповідальності за організацію цього процесу. І ситуація, яка пов'язана з виготовленням незаконних підроблених документів, які засвідчують вакцинацію або щеплення. І, безперечно, ми як законодавці маємо зробити все для того, щоб врегулювати дане питання. Тому вчора на Комітеті з питань правоохоронної діяльності була доволі палка дискусія. Законодавці, законотворці, з одного боку, і з іншого – громадяни, які свідомі того, що відбувається зараз в країні, палкій дискусії шукали шлях врегулювання даного питання. І як варіант – законопроект, який зараз пропонується. Так, ми суттєво посилюємо відповідальність за підроблення довідок, за незаконне внесення в реєстри про щеплення тих, хто це робить, і тих, хто цим користується. Але це необхідно робити. Депутатська група "Довіра" закликає всіх голосувати за даний законопроект.

я розглядаю цей законопроект зі своїми колегами як частину належної пропагандивної кампанії, яка програна сьогодні владою в частині того, що нам треба негайно вакцинуватися, максимальній кількості людей, громадян України. Але вакцинуватися чесно. І для всіх громадян України, і, зокрема, і насамперед для ділків, які торгують саме листами вакцинації, треба зачитати, що їх чекає. "За використання особою завідомо підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень, штраф від 17 до 34 тисяч гривень. За внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичної документації штраф від 34 до 68 тисяч гривень з позбавленням волі на строк до 2 років. Виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, які підтверджують проведення щеплень, штраф до 170 тисяч гривень і позбавлення волі на строк до 3 років". Очевидно, нам Кримінального процесуального кодексу тут мало, тому що ми говоримо про такі речі, як завідомий непрямий, несвідомий замах на життя наших громадян. Є інші маніпуляції, які не задокументуєш правоохоронними органами. І це тільки залишиться на совісті окремих ділків, які займаються цим питанням у такий непростий для України час. Наша депутатська група буде однозначно підтримувати цей законопроект. Дякую. Дякую. Слово надається народній депутатці України Клименко Юлії Леонідівні, фракція політичної партії "Голос". Будь ласка, Олександра Юріївна Устінова. Шановні колеги, ви знаєте, я, зазвичай, закликаю вас не підтримувати законопроекти, які підвищують штрафи для населення. Але це той випадок, коли я вас буду просити підтримати цей законопроект. Той штраф, який зараз 850 гривень за підроблений сертифікат – це ненормально. Я вам скажу, що цей штраф відбивається за одну довідку. І фактично ти виписав сертифікат, тебе на 850 гривень штрафонули, і ти далі їх кліпаєш. Зараз ми пропонуємо підняти щонайменше до 17 тисяч за користування і до 68 тисяч, якщо ти як лікар виписуєш такі довідки. Мало того, тепер у лікаря будуть забирати ліцензію від одного до трьох років, і буде можливість цю людину посадити до в'язниці. Я дуже підтримую зараз наших лікарів, але я не підтримую тих лікарів, які зараз заробляють на цих смертях. Тому що видача липових довідок – це фактично заробіток на тих, хто потім помирає в лікарнях, коли їх не можуть врятувати. Нам зараз дуже потрібно зробити цей крок, тому що цей крок давно зробили всі цивілізовані країни. У Греції – 5 тисяч євро штраф, у Франції – 45 тисяч євро штрафу лікарю і на 3 роки він може сісти за грати за підробні сертифікати. На 3 роки і 45 тисяч євро. Ми пропонуємо набагато менші суми, але ми маємо вести цю відповідальність. Зараз про те, що в Україні підробні сертифікати, пишуть всі видання світу: Reuters, The New York Times. Якщо ми зараз як парламент не покажемо політичну волю і не ухвалимо цей законопроект, то скоро всі кордони для нас закриють з нашими сертифікатами і всі ми в кращому випадку по 14 днів будемо сидіти на карантині або не матимемо змогу, як ще пів року тому навіть поїхати в сусідню Європу чи в будь-яку іншу цивілізовану країну. Тому я дуже прошу вас, ми зараз як парламент маємо підтримати цей законопроект і дати можливість нашим правоохоронним органам накладати штрафи і показати світовій спільноті, що ми готові боротися з COVID, а не далі хочемо займатися зароблянням грошей на фейкових сертифікатах. Дякую. Друзі, ми в "Європейській солідарності" дуже підтримуємо кампанію з вакцинації. Я особисто можу навіть зрозуміти тих, хто не хоче вакцинуватись. Ну, у кожного є свої аргументи, але є ще люди, права яких порушені, це ті люди, для яких COVID може стати смертельним, це люди, які мають певні хвороби або проблеми зі здоров'ям. Останні 3,5 місяці я був одним із них. І я вважаю, що в мене і в таких як я не менше прав бути живими, тому що ті, хто підробляє сертифікат, вони наносять більшу шкоду, ніж ті, хто відверто говорять про те, що вакцинуватися не будуть. Так, цей законопроект треба доробляти, тому що він дублює іншу статтю про підробку документів. Це буде носити, якщо прийняти в такому вигляді, тільки психологічний ефект, але голосувати треба, так само як треба… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Михайло Михайлович Цимбалюк, фракція "Батьківщина". Після цього переходимо до голосування. 17:59:06 ЦИМБАЛЮК М.М. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний пане Голово, президія, шановні колеги! Насправді 40 відсотків громадян України проти вакцинації. Але це, мабуть, не їхня проблема. Це серйозне недопрацювання влади останніх два роки щодо інформаційного забезпечення того, що мала зробити влада. З іншого боку, якщо дивитись на проект цього закону, це правовий нігілізм – одна стаття заперечує іншій тощо. Гляньте висновок науково-експертного, юридичного управління. Але, мабуть, сьогоднішній цей закон слід ухвалювати в першому читанні тільки раді того, щоб профілактично правоохоронні органи могли цим займатись, щоб менше людей потрапили, як кажуть, під покарання, але дбали не тільки про своє здоров'я, а і оточуючих. Команда "Батьківщини" в першому читанні буде голосувати, до другого давайте його удосконалювати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Михайло Михайлович. Шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень (реєстраційний номер проекту 6084). Готові голосувати? Прошу голосувати. За-282 Рішення прийнято. Шановні колеги, якщо я поставлю скорочення строків, давайте підтримаємо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 це проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень. Шановні колеги, прошу голосувати. За-272 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Йдемо далі, наступний законопроект номер 5873, це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення. Є необхідність обговорювати цей законопроект? Ми можемо проголосувати. Я можу Я можу поставити на голосування? Ні? Дивіться, давайте ми поставимо на голосування. Шановні колеги, з вашого дозволу, я ставлю пропозицію комітету прийняти за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання, згідно з першою частиною статті 116 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення (реєстраційний номер проекту 5873). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-262 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Йдемо далі, наступний законопроект 5694. Зараз, одну секундочку, я візьму… Ви хочете обговорювати, так? Добре, добре, добре. Шановні колеги, для того, щоб його обговорювати, його треба спочатку включити до порядку денного. Тому я першою пропозицією ставлю пропозицію, включити до порядку денного сесії проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана (реєстраційний номер проекту 5694). Готові голосувати?

За-292 Рішення прийнято. Тепер я хочу попросити вас підтримати пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-254 Рішення прийнято. Ще раз питаю, нам є необхідність його обговорювати. Тоді я запрошую народного депутата України Чернєва Єгора Володимировича як доповідача, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги, ще раз. Ось це Дія, тут є вже цифровий паспорт. Ми хочемо, щоб тут з'явилося ще і посвідчення учасника бойових дій. Ось про це взагалі то цей законопроект. Він дозволяє зробити електронне посвідчення учасника бойових дій. Це, по-перше. А, по-друге, він дозволяє взаємодіяти Єдиному реєстру ветеранів з іншими реєстрами державними і обмінюватися даними. Цей самий реєстр вже створений Міністерством ветеранів, створений він не за кошти державного бюджету, а за кошти донорів. І задля того, щоб його запустити, якраз потрібно прийняти цей законопроект, про що я вас і прошу, і прийняти його не тільки за основу, а і в цілому. Він дуже маленький, але дуже потрібний. Дякую. Дякую. До слова запрошується співдоповідач – голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Миколаївна Третьякова. Будь ласка. Шановний головуючий, шановні народні депутати! Законопроект, власне, передбачає впровадження електронного посвідчення ветерана або учасника бойових дій. Саме для того, щоб це посвідчення працювало так само, як паперове, потрібен інформаційний обмін між усіма базами даних і щодо тієї бази даних, який створюється в Міністерстві у справах ветеранів, з іншими базами. Є пропозиція від Асоціації міст переглянути між першим та другим читанням, в який спосіб будуть фінансуватися місцеві органи, територіальні громади, які будуть саме займатися верифікацією цього посвідчення. Тому комітет після того, як розглянув на своєму засіданні 20 жовтня цей законопроект, рекомендує його прийняти за основу. Просимо підтримати зал цей законопроект.

Дякую. Слово надається народному депутату Богданцю Андрію Володимировичу, фракція політичної партії "Слуга народу". Шановні колеги, цим законом ми полегшуємо процедуру отримання та використання посвідчення ветерана шляхом його верифікації Таким чином ми спростимо життя нашим ветеранам – тим людям, які, незважаючи на свої сімейні обставини, на свій життєвий шлях, пішли захищати свою країну. Адже для підтвердження свого статусу отримання пільг та компенсацій їм буде в даному… коли ми підтримаємо цей законопроект, буде достатньо показати електронне посвідчення у мобільному додатку, яке формується безоплатно засобами єдиного державного вебпорталу, і діятиме на території, на Також налагоджуємо автоматичний інформаційний обмін між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та банком даним, держателями яких є і державні органи та органи місцевого самоврядування. Таким чином ми надзвичайно спростимо доступ до отримання пільг і заберемо бюрократію в отриманні цих, перепрошую, посвідчень. Прошу підтримати. Дякую. Я щиро задоволена, тому що є співавтором даного законопроекту. Нам разом з іншими депутатами-ветеранами у Верховній Раді вдалося об'єднати отримати якусь певну спільну позицію і все це висловити в даному законопроекті. Я сподіваюсь на його підтримку всією залою, тому що це надзвичайно важливо. Ми повинні спрощувати можливість отримання тих чи інших пільг ветеранами, тому що дуже часто це люди, які уже мають проблему зі здоров'ям, вони можуть банально не мати якогось безбар'єрного доступу до того чи іншого середовища, і це значно полегшить їхнє життя, і в тому числі навіть і моє особисто життя як ветеранки. Тому прошу кожного підтримати і хочу буквально маленьку деталь зауважити, що хотілося би під час, коли буде реалізовано даний законопроект, все ж звернути увагу стосовно збоїв електронних систем, тому що, як ми сьогодні навіть знаємо, був дуже великий збій Дії, і не хотілося б, щоб були збої в сервісі стосовно ветеранів. Дякую.

І запроваджуючи його, ми не повинні забувати про таку велику категорію наших громадян, як ветерани війни і учасники Революції Гідності. І дійсно ми повинні їх підтримати і зробити надати можливість в першу чергу Міністерству ветеранів спростити спростити можливість їм використання своїх посвідчень, і реалізувати цей напрям, про який ми тут говоримо. Тому фракція "Голос" буде підтримувати цей законопроект і закликає всіх підтримати цей законопроект, наших ветеранів, яких з кожним днем стає все більше, і відповідальність за яких несе наше суспільство. Дякую.

отримувати... легше, підтверджувати відповідний статус ветерани, отримувати пільги і компенсації. Разом з тим, ми звертаємо увагу на те, що є певні ризики законопроекту, тому ми можемо підтримати його тільки в першому читанні. Вони, насамперед, стосуються невизначеності конкретно обсягу і переліку персональних даних особливо чутливих для даної категорії громадян,якими є ветерани в Україні, що може утримуватися розпорядником, тобто Єдиним державним реєстром ветеранів війни. Ми також звертаємо увагу на відсутність визначення порядку доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем. Їх теж треба, цей порядок треба розробити. І безпосередньо до обробки, що може призвести до обробки надмірних персональних даних ветеранів теж такого чутливого характеру, зокрема які стосуються медичної інформації, які містяться в електронній системі охорони здоров'я і так далі. Тому при доопрацюванні в другому читанні ми голосуємо "за", а зараз підтримаємо в першому читанні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Тарасе Івановичу. Шановні колеги, хто ще бажає виступити? Я бачу, Цимбалюк Михайло Михайлович. 18:12:29 ЦИМБАЛЮК М.М. Наша команда послідовно підтримує ветеранський рух в державі і вважаємо, що цей законопроект дозволить все-таки удосконалити не тільки облік, але удосконалити ті послуги, які сьогодні згідно чинного законодавства надаються нашим ветеранам. Більше того, це стосується більше мільйона 200 тисяч наших громадян. Через те тут дуже важливо, щоби після таких законів уже чітко вибудувати систему захисту і надання послуг ветеранам. Мова йде, що нарешті слід нашим госпіталям дати певний статус, і щоби Міністерство ветеранів ними опікувалося, щоби за територіальністю надавали психологічну, моральну і також медичну допомогу ветеранам, які захищають… Дякую, Михайло Михайлович. Шановні колеги, обговорення завершено. Я запрошую народних депутатів зайняти свої місця. Переходимо до голосування. Шановні народні депутати, я ставлю пропозицію комітету прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана (реєстраційний номер проекту 5694). Готові проголосувати? Прошу голосувати.

За-291 Рішення прийнято. Шановні колеги, є пропозиція скоротити строки для цього рішення, тому що, я думаю, в сім днів можна вкластися.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 5694), це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-284 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, залишилося у нас ще три законодавчих акти, тому прошу мобілізувати наші сили. Переходимо, у нас два закони у другому читанні. Ні, ми не можемо. Ми починаємо Закон 4542, проект Закону про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами. Є пропозиція, чи хтось буде наполягати? Ніхто не наполягає, так? Зараз, одну секундочку.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 (реєстраційний номер проекту 4542). Готові голосувати? Прошу голосувати. За-282 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 5253-1 (зі значком прим.). Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій. Без обговорення, чи хтось буде наполягати? Хтось буде чи голосуємо? (Шум Я бачу, Макаров і хто? І Артур Володимирович, звичайно. Які у вас поправки, Артур Володимирович? Макаров сказав, що він буде ставити на підтвердження одну поправку, так? Тобто тільки цю поправку ми голосуємо. Будь ласка, Макаров Олег Анатолійович. Я ставлю на підтвердження і прошу не голосувати за поправку номер 43. Про що ця поправка. Ця поправка про здоровий глузд. Згідно цієї поправки політична партія може бути позбавлена фінансування за заявою, підписаною не менше половини складу депутатської фракції політичної партії у Верховній Раді. В тому числі цю заяву можуть підписати всі безпартійні члени фракції політичної партії. Згідно такої норми політична партія може бути позбавлена фінансування внаслідок внутрішнього конфлікту в одній маленькій фракції. Це повний абсурд. Я переконаний, що таку поправку не можна підтримувати. Справа політичної партії – це справа політичної партії, і саме їй вирішувати питання про наявність фінансування державного… Дякую. Позиція комітету. 18:19:05 КОСТІН А.Є. Шановні колеги, державне фінансування отримує тільки та політична партія, яка обрана до українського парламенту і цю політичну партію в парламенті представляє відповідна фракція політичної партії, і в списках кандидатів, які були обрані парламентом, і в списках відповідної фракції є народні депутати, які не є членами партії, а є ті, які є членами партії, тому питання чи є ці люди партійні або безпартійні, воно взагалі не має сенсу. Але ми враховуємо, що цю поправку треба залишити, тому що фракція політичної партії, вона безпосередньо пов'язана з політичною партією, яка була обрана до парламенту, і фінансується за кошти українських громадян. Дякую. Шановні колеги, дивіться, ситуація така, 43 поправка, вона врахована частково. Олег Анатолійович пропонує ставити її на підтвердження, тому я її ставлю на підтвердження в тій редакції, враховано частково, як запропонував комітет. Тому, шановні колеги, ставлю цю поправку. Прошу голосувати. За-157 Рішення не прийнято. Устінова, будь ласка, з процедури. Будь ласка, Устінова. Шановні колеги, прошу поставити на врахування мою правку 93. Хочу пояснити, про що ця правка. Зараз ми фактично цим законопроектом повертаємо в кінці кінців фінансову звітність для політичних партій. Хочу всім нагадати, що ми людям повернули через два місяці після COVID, а політичні партії півтора року не подають свою фінансову звітність. Для того щоб зараз прибрати пробіл в законодавстві, який дозволить далі нехтувати і не подавати партіям звіти, дуже прошу підтримати цю правку, 93. Позиція комітету, будь ласка. 18:21:37 КОСТІН А.Є. Дякую, шановна пані Олександро. Дійсно, одна із головних цілей цього законопроекту – це відновлення звітування політичними партіями про свої видатки. І комітет цілком підтримує позицію, вона також відображена в "Прикінцевих положеннях" до цього законопроекту. Але задля того, щоб після першого звітування політичними партіями вони звітували вже в режимі, який був до введення карантину, то вважаю за необхідне підтримати поправку 93, яка щойно була оголошена народним депутатом Устіновою. Дякую. Шановні колеги, 93 поправка народної депутатки Устінової. Комітет, в принципі, підтримує цю поправку. Тому прошу голосувати.

За-205 Рішення не прийнято. Шановні колеги, ніхто більше не наполягає на поправках? 24 поправка, будь ласка, Жмеренецький. Шановні колеги, хочу звернути вашу увагу на 24 поправку, яка може обнулити взагалі суть цього закону. Суть цієї поправки в тому, що партії мають звітувати про ті фінансові зобов'язання, термін виконання яких вже настав. Тобто партія може взяти якісь довгострокові позики, наприклад, якісь олігархічні гроші, грубо кажучи, на 10 років чи на 20. Термін виконання цих зобов'язань по угоді не настав і відповідно партія не буде відображати ці гроші в своїх звітах. Є висновок НАЗК, є висновок експертів, що ця поправка дуже небезпечна. Вона може дозволити партіям залучати тіньові гроші і абсолютно не відображати їх у своїх звітах. Тому я прошу провалити цю поправку, бо вона псує всю мету законопроекту про поліпшення прозорості партійних фінансів. Позиція комітету, 24 поправка. 18:24:15 КОСТІН А.Є. Ця поправка була підтримана комітетом, тому що ця поправка є про правову визначеність. Це питання того, що бухгалтери політичних партій, вони відображають звітність відповідно до того законодавства, Тому правка запропонована 24, вона саме цю правову визначеність встановлює. І наразі це буде вирішуватися на рівні закону, а не роз'яснень НАЗК. Тому прошу цю поправку підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, поправка 24, вона врахована комітетом. Але народний депутат Жмеренецький просить поставити її на підтвердження. Позиція комітету: залишити цю правку врахованою. Тому прошу голосувати.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 Готові голосувати? Прошу голосувати. За-285 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую, колеги. залишився у нас крайній… Перепрошую, не крайній, мене вже виправили, заключний законопроект 2553, про який так дуже просив нас залишитися Андрій Вікторович Жупанин. Я запрошую його до слова, це повторне друге читання. Шановні колеги, чи буде хтось наполягати? Ніхто не буде. А, буде. Будь ласка,

Шановні колеги, я вибачаюся, що я затримую вас на деякий час, але я роблю це не тільки для того, щоб ви необхідну інформацію отримали, але для того, щоб українці зрозуміли, як в результаті прийняття таких законів будуть зростати, на жаль, платіжки, хоча ідея цього закону непогана. А тепер до правки 15. Ми разом з колегами Скороход та Камельчук запропонували доручити державному органу, центральному органу виконавчої влади – Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів здійснювати контроль за дотриманням технічного регламенту і якості природного газу. Бо сьогодні, ви розумієте, що мільйони українців скаржаться, що він не горить, він навіть не палає. І я не розумію, чому колеги з комітету відхилили цю правку. Я би дуже хотів, щоб ви підтримали, щоб ми розуміли... Будь ласка, позиція комітету. 18:27:51 ЖУПАНИН А.В. Дякую, Олексію Юрійовичу. Ідея хороша, ідею загалом ми підтримуємо. Ми вважаємо, що імплементація цієї ідеї вимагає внесення змін до кількох законодавчих актів України. І це було підтверджено на нараді з Міністерством енергетики. Тому ми зараз збираємо робочу групу, яка напрацює робочий варіант запропонованої вами пропозиції для того, щоб внести її окремо в окремому законодавчому акті і подати як окремі зміни до законодавства України. Тому ідея загалом ок, ми її підтримуємо. Напрацьовуємо більш повну редакцію. Вас залучимо в тому числі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Олексію Юрійовичу, ви наполягаєте, щоб її голосували, чи можливо пояснення задовольнило вас?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 А, наполягаєте? Я перепрошую тоді, бо я запитав, ви… Добре, я побачив. Давайте тоді, я перепрошую, це попереднє анулюємо. 15 поправка народного депутата Кучеренка, він наполягає на її врахуванні. пояснив свою ситуацію. Тому прошу голосувати. За-99 Рішення не прийнято.

Тепер правка номер 16. Ми доручили, ми хотіли впровадити і доручити уряду саме впроваджувати державне заохочення впровадження систем обліку. У нас не просто застарілі прилади обліку, в нас їх 2 мільйони ще немає, 2 мільйони споживачів без приладів обліку. І коли ми хочемо рахувати газ в калоріях, то треба і відповідні прилади обліку, держава має підтримувати це. Якщо ви думаєте, що ви закладете витрати на ці прилади обліку в тариф, то ви глибоко помиляєтеся, цей тариф буде непідйомний. Я не розумію, чому колеги не підтримали таку суттєву правку стосовно державної політики в цьому напрямку і просив би підтримати цю правку. Дякую. Шановні колеги, поправка номер 16, вона врахована комітетом частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні цієї правки. Тому прошу визначатись та голосувати.

За-67 Рішення не прийнято. Наступна, я так розумію, 17-а, так, Олексій Юрійович? 18:31:06 КУЧЕРЕНКО О.Ю. Так, абсолютно вірно. Правка номер 17. Шановні колеги, особливо депутати-мажоритарники, прошу вас бути дуже уважним. Ця правка достатньо проста. Ми разом з колегами, Скороход пропонуємо доручити і на законодавчому рівні визначити, що державна компанія, яка має у своєму пакеті акцій 100 відсотків власності держави (я не буду приховувати, мова йде в першу чергу про НАК "Нафтогаз") зобов'язана продавати газ українського видобутку українському населенню за ціною, яка формується в дуже просту формулу – це собівартість плюс рентабельність. Ця правка дуже принципова, і я дуже прошу підтримати її, бо тоді і нам, і вам буде що розповідати нашим виборцям, чому зростає ціна на газ і що ми робимо, щоб цього… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 17 поправка, комітетом вона відхилена. Тому, шановні колеги, прошу визначатись та голосувати.

Ну що, шановні колеги, вочевидь для мене, для всіх українців, що цей законопроект так само, як і будь-який інший, формувався за вказівкою НАК "Нафтогаза" розроблявся. І саме це є величезна біда, яку, на превеликий жаль, як попередня влада виконувала, так і ви, шановні "слуги народу", продовжуєте обслуговувати цю державну монополію. Про що йдеться мова в 40 правці. Ми пропонуємо, щоб в рахунках у людей була абсолютна зрозуміла формула і пояснення, як кубометри газу перераховуються в калорійність. Бо повірте мені, дурити можна як на кубометрах, так і на гігакалоріях, і на джоулях. І якщо ми цього не зробимо, то буде продовження цієї дурні і дурити будуть вже в калоріях, від цього українцям легше не стане. 40 поправка, вона врахована частково. Водночас автор на пролягає на повному врахуванні цієї правки. Ставлю пропозицію автора, прошу визначатися та голосувати. За-54 Рішення не прийнято. І завершальна правка, Олексій Юрійович, яка? 18:34:01 КУЧЕРЕНКО О.Ю. Дякую. Правка номер 99. Шановні українці, я вже не звертаюся до депутатів, я в першу чергу до українців звертаюся. Я думаю, вже вся країна, а як мінімум переважна її більшість, зрозуміла, що всі біди в газовому секторі, всі біди на так званому ринку газу з цими рахунками, з цими боргами, з цим зловживанням, вони сконцентровані в існуванні однієї гіпермонополії, шахрайської гіпермонополії під назвою НАК "Нафтогаз України". Зрозумійте, "слуги народу", рано чи пізно, вам доведеться зробити аудит цієї компанії, доповісти українському народу, куди діваються десятки і сотні мільярдів гривень. А ми з колегою Скороход пропонуємо вирішити раз і назавжди цю проблему, доручити уряду у найкоротший термін ліквідувати НАК "Нафтогаз" як причину всіх проблем у газовій сфері України. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 99 поправку народного депутата Кучеренка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

За-54 Рішення не прийнято.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 За-250 Рішення прийнято. Закон прийнято в цілому. Вітаю. Шановні колеги, я дуже дякую за… 250 – за, так. Шановні народні депутати, позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую.